**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog odluke o imenovanju člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je predložio ovu odluku na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i članka 118. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedloge akta primili ste u pretince.

Dakle, dana 24. kolovoza 2010. godine gospodin Siniša Grgić podnio je ostavku na dužnost člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je sukladno zakonu pokrenuo postupak za izbor jednog člana Programskog vijeća HRT-a za preostali dio mandata. Nakon pristiglih ponuda odbor ih je razmotrio, razlučio one koje su pravovaljane, koje imaju svu dokumentaciju od onih u kojima je nešto od te dokumentacije nedostajalo i to uputio klubovima zastupnika na usuglašavanje. Usuglašavanje nije uspjelo, nije došlo do usuglašavanja, ali kako je gospodin Siniša Grgić u Programsko vijeće HRT-a bio izabran na prijedlog parlamentarne većine to po odredbama Zakona o HRT-u se i njegova zamjena bira na prijedlog parlamentarne većine. Klubovi zastupnika parlamentarne većine podnijeli su odboru prijedlog o imenovanju člana Programskog vijeća HRT-a za preostali dio mandata, s prijedlogom da to bude gospodin Petar Lovrić. Odbor je taj prijedlog razmotrio, sjednica je održana u punom sastavu, svi saborski zastupnici članovi odbora bili su na toj sjednici i donesena je jednoglasna odluka. S obzirom da parlamentarna većina ima pravo predlagati ovog člana Programskoga vijeća svi su zastupnici uvažili to pravo parlamentarne većine i ovom Saboru predlažu da se gospodin Petar Lovrić izabere za člana Programskog vijeća HRT-a. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Ovo je jedan slučaju kojem se pokazuje sva korektnost parlamentarne manjine odnosno oporbe. Naime, za razliku od situacije u kojoj je parlamentarna manjina imala autonomno pravo predlagati članicu Programskog vijeća koju parlamentarna većina nije prihvatila već ju je čak javno objedila da je u potencijalnom sukobu interesa, što su svi oni koji se bave ovim poslom, odnosno poslom koji se bavi televizija odbacili kao potpuno neosnovano, sada imamo situaciju gdje parlamentarna većina predlaže čovjeka od svoga povjerenja za člana Programskoga vijeća gdje se opozicija ponaša potpuno drugačije. Zrelo, konstruktivno i dostojanstveno. NO, ne gajimo nikakve iluzije da će to vas u bilo kojem času potresti, da ćete se osjetiti neugodno, da će vam biti neugodno što niste se tako ponašali kada je posrijedi bila potreba izbora članova Programskog vijeća koje ima pravo predlagati oporba, jer praksa pokazuje da vama ta vrsta skrupula nije važna. Da smo se drugačije ponašali i da ste se vi drugačije iz parlamentarne većine ponijeli, danas bi imali situaciju u kojoj je moguće kompletirati Programsko vijeće čak i u ovom zadnjem dijelu njihova mandata obzirom na očekivani novi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, čije će donošenje ujedno prouzročiti i prekid mandata postojećih članova Programskog vijeća, odnosno potrebu izbora novih novih članova Programskog vijeća odnosno potpuno novog sastava. Ali, obzirom na stanje na Hrvatskoj radioteleviziji koje nije samo i isključivo posljedica tzv. restrukturiranja odnosno otpuštanja gotovo 400 suradnika, nego se tu radi i o nečemu što je mnogo ozbiljnije a izravno je u ingerenciji programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije a radi se o cenzuri, nadamo se da će kompletiranje Programskog vijeća pomaknuti cijelu stvar s mrtve točke i da će članovi Programskog vijeća koji su samo i isključivo ljudi sada od povjerenja vladajuće većine u Hrvatskom saboru, jer svi drugi su podnijeli ostavku i povukli se iz Programskog vijeća, nadam se da će to društvo shvatiti i prihvatiti potrebu brzog reagiranja kako se ne bi uništila supstanca Hrvatske televizije a to je proizvodnja kvalitetnog i neovisnog programa. Zadaća programskog vijeća sada je više nego kristalno jasna i ultimativna, da se zaustavi proces sprečavanja kreativnosti, autorske neovisnost i političke neovisnosti na Hrvatskoj radioteleviziji. Tu više nema niti će biti bilo kakve riječi o sukobu političkih koncepcija u Programskom vijeću jer imenovanjem gospodina Lovrića Programsko vijeće potpuno se kompletira samo i isključivo ljudima od povjerenja vladajuće većine. Dakle sada ste potpuno preuzeli odgovornost za svaku sekundu situacija na Hrvatskoj radioteleviziji i apsolutno morate ponijeti javni teret odgovornosti u profilaciji i funkcioniranju javnog medija jer ste tako htjeli. Pa kada ste tako htjeli sada čitava nacija ima priliku vidjeti kako će to funkcionirati, kada su svi ljudi, doslovno svi od v.d. ravnatelja, ostalih vršitelja dužnosti, pa do svih članova programskog vijeća ljudi od vašega povjerenja. Više tu nema nikakve priče o općem monitoringu stanja na Hrvatskoj televiziji, sada je potpuno jasno da HDZ 1/1 odgovara ne da HDZ 1/1 odgovara ne samo za stanje organizacije i kadrovsku situaciju na Hrvatskoj televiziji nego i za program, a to znači i za recentne slučajeve cenzure koji se događaju i koji su na sramotu svima nama. U tome smislu Klub zastupnika HNS-a i HSU-a držat će se gentlemanskog dogovora biti će u ovom poslu pošten do kraja i podržat će imenovanje gospodina Lovrića na mjesto u Programskom vijeću i neće zaboraviti i svaki dan će podsjećati da je sada to isključivo vaša obveza, javna odgovornost gospodo i kolege iz vladajuće stranke i stranaka koje podupiru Hrvatsku demokratsku zajednicu. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega je rekao u nizu netočnih navoda jedan navod "Jer ste tako vi htjeli". Pretpostavljam kolega da ste mislili na parlamentarnu većinu u ovom Visokom domu, ali moram vam reći da to nije točno. Nismo mi nešto htjeli li ne htjeli samo ću vas upozoriti da je oporba imala mogućnost izabrati svoja tri člana u Programsko vijeće HRT-a zašto to nije učinila to ja ne znam. Prema tome, ništa se ne događa niti u Programskom vijeću HRT-a niti na Hrvatskoj televiziji zato što smo to tako mi htjeli. Hvala vam lijepa.

biramo zamjenu za onoga tko je iz Vijeća otišao posljednji, a nismo izabrali zamjenu za onoga tko je iz Vijeća otišao prvi. Ovaj izbor gospodina Petra Lovrića za člana Programskog vijeća HRT-a biti će jedna potvrda parlamentarizma u Republici Hrvatskoj ali istovremeno on će biti jedna lekcija iz demokracije. Nisam siguran da će oni koji tu lekciju trebaju iz nje nešto naučiti, ali će bar javnost moći shvatiti kakav je odnos i ponašanje parlamentarne većine prema parlamentarnoj manjini u ovom Visokom domu. Naime ovaj izvor svjedoči kako se konzumira uređen odnos između parlamentarne većine i parlamentarne manjine. A taj odnos većine prema manjini, svjedoči o stupnju o razvijenosti demokracije u nekom društvu. Mi smo ovdje prije nekoliko dana raspravili izvješće Pučkog pravobranitelja o diskriminaciji. Imali smo prilike pročitati u njegovom izvješću, njegov stav kako diskriminacija postoji i kako je ona usmjerena prema nadnacionalnim manjinama. To je zabrinjavajući podatak koji društvu ne služi na čast. A kakav je odnos parlamentarne većine prema parlamentarnoj manjini u ovom Saboru? koliki je stupanj demokracije svjedoči upravo izbor člana Programskog vijeća HRT-a za preostali dio mandata, ogledni primjer. Taj odnos je inače uređen postojećim Zakonom o HRT-u koji kaže: "Članovi Programskog vijeća nakon provedenog pozivnog natječaja izabrat će po mogućnosti konsenzusom nakon usuglašavanja, a ne bude li tako ne dođe li do usuglašavanja izabrat će se jednak broj članova vijeća na prijedlog parlamentarne manjine i na prijedlog parlamentarne većine". Da li se taj zakon u ovom Saboru poštuje? Ne. priznaje li većina pravo manjine u ovom Saboru ili ne? ne priznaje. Pogotovo me zabrinjava što to čine skupa sa HDZ-om i njihovi koalicijski partneri koji ovdje u ovom Saboru predstavljaju neke manjine. Oni koji predstavljaju manjine pristaju na to da se ukida pravo političke manjine, parlamentarne manjine u ovom Viskom domu. To je ono što posebno žalosti i što posebno zabrinjava. Manjina naime ne može glasanjem izboriti neko svoje pravo baš zato što je manjina. Za ostvarenje njezinog prava uvijek je odgovorna većina. E upravo izboru člana Programskog vijeća HRT-a za preostali dio mandata, većina je pokazala svoju neodgovornost, svoju ravnodušnost prema demokratskim standardima, svoju bahatu nadmenost u kojoj kaže imamo više ruku, nadglasat ćemo vas, bit će onako kako mi hoćemo i baš nas briga za vaša manjinska prava, pa makar ona bila zakonom utvrđena. To se dogodilo u pokušaju izbora jednog člana Programskog vijeća HRT-a za preostali dio mandata u pokušaju izbora gospođe Vere Robić Škarica. Kao razlog za njezin neizbor za nepoštivanje volje manjine istaknula se sumnja da bi ona eventualno, možda, ako bi se dogodilo to i to, kada bi se dogodilo ovo ili ono, mogla možda eventualno doći u Da je ta briga za sprečavanje sukoba interesa izlika, da je to zapravo lažna briga i licemjerje pokazuje izbor ovog člana Programskog vijeća HRT-a gospodina Petra Lovrića. Usuglašavanje u njegovom slučaju nije uspjelo. Bilo je tu još kandidata. Jedan od kandidata je bio i gospodin Zorislav Antun Petrović. Istaknuti društveni borac protiv sukoba interesa. A parlamentarnoj većini kojoj je toliko stalo da nema sukoba interesa na HTR-u zamislite ne predlaže Zorislava Antuna Petrovića. Nego predlaže Petra Lovrića. Tko je Petar Lovrić? Imamo životopis. To je osoba sa SSS, elektrotehničar visoko naponskih postrojenja. Radio je u INA OKI-u kao uklopničar. Ja ne znam točno što uklopničar radi i zbog čega bi uklopničar bio više ili bolje kvalificiran za mjesto u Programskom vijeću HRT-a, nego jedan istaknuti društveni borac protiv sukoba interesa, korupcije i inih zala. Ali tu piše da je on radio nadzor napajanja visokonaponskih izvora električne energije. To ga svakako čini kvalificiranijim od Zorislava Antuna Petrovića. On je nakon toga direktor i vlasnik poduzeća "Servisne usluge u zapošljavanju". I kaže da na tom poslu ostvaruje suradnju sa ključnim klijentima i financijskim institucijama. Znate kada netko ostvaruje ključnu suradnju sa financijskim institucijama, pa onda bi baš i mogao doći u sukob interesa. Te se financijske insittucije, to su banke npr. koliko vidim reklamiraju na HRT-u, zakupljuju znatan markentinški prostor. A Petar Lovrić koji s njima ostvaruje kako sam kaže bitnu ključnu suradnju predlaže se za člana programskog vijeća. Tu mogući potencijalni sukob interesa parlamentarnoj većini ne smeta. Ne smeta im ni to što je to SSS, ne smeta im ni to što je čovjek uklopničar, ali im smeta Vera Robić Škarica, koja se bavila pitanjima produkcije, a produkcija je svakako područje koje je daleko manje bitno za HRT-a od visokonaponskih postrojenja i nekakvog uklopčarenja tih visokonaponskih postrojenja. To je svakako područje koje je manje važno po mišljenju parlamentarne većine. Kako ćemo se ponijeti u takvom slučaju? Ponijet ćemo se principijelno. Jel pravo parlamentarne većine da predlaže uklopničara? Jest. Glasat ćemo za uklopničara, glasat ćemo za njega, jer je taj prijedlog odraz onoga što HDZ i koalicijski partneri koji su svoju brigu za prva manjina pokazali kod izbora VEre Robić Škarica, misle da je to dobro. Pa ako je HDZ-u dobar i koalicijskim partnerima bit će dobar i nama. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić uporno tvrdi da parlamentarna većina diskriminira parlamentarnu manjinu što nije točno. Gospođa Vera Robić Škarica je po našem mišljenju, a vjerujem da ćemo to i dokazat, bila u potencijalnom sukobu interesa. Potencijalnom. Pa prema tom, ako govorimo o diskriminaciji diskriminirano je 6 kandidata od kojih oporba ne može izabrati 3 jer im nisu podobni valjda, koji čekaju također na potvrdu u ovom Saboru. Dakle, kandidate koji bi zastupali vas ste diskriminirali. Diskriminirano je i oko 4,5 milijuna Hrvata koji ne mogu ljetovat za 7 kuna dnevno na Brijunima kao dvoje ili troje SDP-ovaca SDP-ovaca i još se vozit u vojnim brodovima. Vjerojatno 4,5 milijuna se nikad neće vozit u vojnim čamcima na kupanje. Hvala.

Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Da, gospodin Petar Lovrić predložen je da se imenuje za člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata. Da, gospodin Petar Lovrić ima srednju stručnu spremu. Međutim, kako možete čovjeka osuđivati samo zato jer ima srednju stručnu spremu. Kako s ove govornice si možemo dozvoliti da nekog podcjenjujemo zato jer ima srednju stručnu spremu. Dakle mi u HDZ-u a i to čini razliku među nama očito, ne smatramo da je čovjek manje vrijedan ili manje sposoban jer ima srednju stručnu spremu. Ono što niste rekli, a reći ću ja, gospodin Petar Lovrić predložen je na prijedlog Hrvatske u druge poslodavaca. Predsjednik je Udruge malih i srednjih poduzetnika, aktivno je sudjelovao u Domovinskom ratu, promotor je aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja, predsjednik gradske organizacije Zagreb, Udruge hrvatskih dragovoljaca, sudionik svih aktivnosti u radu s braniteljskim udrugama. Prema tome, on ima svoje kvalifikacije i da, parlamentarna većina složila se da on upravo bude imenovan za člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata. Kolega Markovinović ispravio je netočan navod. Znate mi na odboru stalno govorimo da smo u onom filmu Beskonačan dan jer stalno se ponavlja jedno te isto. Mi smo upozoravali na mogući sukob interesa. Naravno, pravo je parlamentarne manjine da stalno govorim da parlamentarna većina nešto opstruira. Ne, upravo suprotno. Podsjetit ću ono što je rekao i na sjednici odbora kolega Stazić, dakle parlamentarna manjina je to izgovorila, ne želimo od tih ljudi praviti budale. Govorimo o preostala tri člana Programskog vijeća HRT-a čija imena nikako da dođu iz redova parlamentarne manjine. Dakle, toliko o tome. Parlamentarna većina, čulo se ovdje, nešto opstruira. Upravo suprotno, mi provodimo zakon koji je još uvijek na snazi i tako dugo dok ne donesemo novi Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji da, zalagat ćemo se za to da se zakon provodi. Jer kako bismo odaslali poruku iz ovog visokog doma našim građanima kada bismo jednostavno rekli ne, ne želimo poštivati zakon koji je na snazi. Pa je moje pitanje sada tko zapravo treba podnijeti teret. Mi smo svoj dio posla odgovorno obavili. Cenzura, odgovornost, to je ono što se čulo, žao mi je što je kolega Beus otišao, međutim kada izgovaramo to za tako nešto moramo imati i argumente, a koliko ja znam nitko od nas ne radi na Hrvatskoj radioteleviziji da bi mogao to nešto reći iz vlastitog primjera. Reći ću da samo dvije ključne zadaće javne televizije u liberalnoj demokraciji, a to su podupirati demokratski sustav i vladavinu zakona, dakle zakona na koji se i mi pozivamo i što je istodobno jamstvo i njezine neovisnosti i slobode, no što god vi željeli ovdje imputirati ili govoriti da tome nije tako. Što se tiče članova Programskog vijeća i njihovom zadatku, oni moraju zastupati i štititi interes javnosti pa makar imali srednju stručnu spremu. Oni štite interes javnosti pa tako i gospodin Lovrić kojeg je predložila, odnosno Provoditi nadzor, unapređivati program tako dugo dok je Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji onaj iz 2003. godine još uvijek na snazi. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice poduprijet će odluku o imenovanju člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata, gospodina Petra Lovrića, a nadam se da nećemo imati više ovakvih razlika među nama, da će se sve svesti na to ima li netko srednju, visoku ili višu stručnu spremu. Što mi ovdje radimo, diskriminiramo nekog samo na

Ispravljam taj navod o diskriminaciji jer tu se o diskriminaciji ne radi. Ako hoćete ići u operacijsku salu izvesti neku operaciju morate završit medicinu, morate specijalizirati kirurgiju, morate imati neko zvanje da biste mogli pristupiti pacijentu. I za ovaj posao se traži neka znanja i ta znanja nisu nevažna. I ako se netko bavi nezavisnom produkcijom kao temom onda je svakako kvalificiraniji da bude u Programskom vijeću HRT-a. Ako se netko bavi pitanjima ljudskih prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv sukoba interesa, protiv svih oblika primitivizma i gluposti koje su u našem društvu prisutne onda je svakako kvalificiraniji da bude u tome vijeću. Uvjet visoke stručne spreme za članstvo u ovom vijeću ne postoji, ali postoji zdrav razum. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa s obzirom da je ovo jedna uobičajena procedura koja je utemeljena na Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji koji je proveo ovaj Odbor na čelu sa predsjednikom gospodinom Stazićem. Mislim da o njoj puno ne treba govoriti jer je zakon sve rekao. što se tiče ovoga što je rekao predsjednik Odbora za medije je za zabrinut se. On je rekao da priča o nekoj lekciji o demokraciji. Ja bih nazvao tu lekciju o kojoj je on pričao o žabokraciji, a nikakvoj demokraciji jer to nema veze o čem on ovdje govori tim više što pokušava nametnut neku krivnju ovdje parlamentarnoj većini što poštuje Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji jer imenuje osobu u Programsko vijeće što je po zakonu dužan ovaj Sabor učiniti. A s druge strane on kao predsjednik odbora krši Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i tjerao je i Hrvatski sabor da krši taj zakon, jer zakon ne predviđa mogućnost hoće se ili neće imenovati zamjenski član, nego kaže mora se imenovati. I onda on raspisuje natječaj za članove Programskog vijeća za onu kvotu o kojoj priča da bi imala parlamentarna manjina pravo i onda ismijava te ljude. Ljudi se jave, a on nikako da izabere te ljude koji su se javili i da poštuje zakon da ti ljudi budu stvarno imenovani u to Programsko vijeće. I onda se postavlja pitanje o kakvoj mi to demokraciji pričamo. To je žabokracija kolega Stazić, čista žabokracija koju vi provodite. Onda on sam kaže kad ga pitate na Odboru pa dobro zašto ne izaberete ljude u Programsko vijeće koji nedostaju, zašto to ne stavite na sjednicu Odbora. Pa veli neću ja raditi po željama parlamentarne većine. Čujte, po željama vi možete raditi ili naručiti nedjeljom imate na radio Krapini mogućnost onda se tam može naručiti po željama neka pjesma itd. Ovdje morate raditi po zakonu, a tim više bi to trebali znati kao predsjednik jednog odbora. I normalno I normalno onda na kraju više ne znate čemu bi, na koji način bi diskvalificirali ovog našeg čovjeka kojeg danas ovdje bi trebali predložiti u Programsko vijeće, pa onda kažete, da ali on nema nema zanimanje kakvo bi vi željeli da on ima zanimanje. Znači, podcjenjujete zanimanje za predloženog člana Programskog vijeća, pa opet kršite zakon i pozivate na kršenje zakona. Jer zakon kaže točno tko članovi Vijeća mogu biti, pa kaže mogu biti državljani Republike Hrvatske koji predstavljaju razne skupine hrvatskog društva, pa mladi, umirovljenici, poslodavci, sindikati i sad da vam sve ne čitam jer to možete i sami pročitati. zakon određuje tko može biti, a ne vi koga bi vi htjeli i koje bi vi zanimanje htjeli da bude vama u Programskom vijeću. Onda ste trebali kad ste ovaj zakon pisali i donosili to je iz vašeg vašeg vremena o tome drukčije mislit pa ste onda to trebali drukčije i ovdje oblikovati ako ste to tako mislili kao što vi danas pričate i podcjenjujete tog čovjeka kojeg danas mi trebamo birati da bude član Programskog vijeća. Ali ne po željama, nego po zakonu. Tako da kolega Stazić ovo vaše kvalifikacije kao jednog eto ovako uglednog člana i predsjednika Odbora za medije to se u stvari nije trebalo očekivati i vi ste to mogli izbjeći. No, što kad govorimo o gospodinu Lovriću. Sigurno je važno naglasiti da ta osoba neće biti u sukobu interesa kao član Programskog vijeća s obzirom na poslove koje obavlja, a što je potvrdio i svojom izjavom o nepostojanju sukoba interesa kod javnog bilježnika, pa čak nije rekao kao što je gospođa koju spominjete toliko često, nije rekao da ima i mogućnosti neke da bude u sukobu interesa. I kada već toliko vam je srcu prirasao gospodin Zorislav Antun Petrović, pa ja ne vidim razloga zašto vi tog čovjeka ignorirate toliko. Pa zašto ga ne predložite u svoje kvote? Upravo imate tu mogućnost da ga predložite u ovoj kvoti, gdje ste ove ljude ismijali, izigrali koji su vam se javili po raspisanom natječaju. Predložite i onda ne morate vi nama nametat sad pričate o demokraciji, onda namećete koga bi vi htjeli da parlamentarna većina izabere u to Programsko vijeće. Tako da ova cijela priča vam je bez pokrića i nije to zato jer smo mi to tako htjeli, nego zato jer ste vi to tako htjeli. Da ste vi tako htjeli danas je moglo biti Programsko vijeće popunjeno. Znači, ne bi se čulo ono što je rekao kolega Beus da faktički parlamentarna većina je ta koja u principu sad snosi najveću odgovornost jer su predstavnici samo iz te parlamentarne većina. A parlamentarna većina se samo drži zakona. Poštuje Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji. Znači, parlamentarna većina ne želi izigravati zakon kao što ga vi izigravate. U tom je cijela poanta. Zato jer zakon nije rekao može, nego mora. Znači, mora se birati novi član na mjesto onoga kojeg više nema po bilo kojoj osnovi koje su isto tako definirane u tom zakonu. Zato nemojte vi obmanjivati javnost, nemojte nametati nikome krivnju ovdje, nego primite se posla kao predsjednik odbora. Izaberite one ljude koje raspisali ste natječaj, ti ljudi su se javili. Sad ih imenujte na sljedećoj sjednici. Evo ja očekujem da ćete vi izaći sa tim imenima i da ćemo već na sljedećoj sjednici Sabora i ta imena i popunit kompletno Programsko vijeće. Ne vidim razloga zašto. Možda vi vidite. Ja vjerujem da vidite, ali o tom, po tom. Hvala lijepa.

na raspisani natječaj za Sinišu Grgića. Prema tome, nemamo nikakvu mogućnost poslovničku da ga predložimo. To ste mogli učiniti vi. Drugo, na idućoj sjednici Odbora za medije nećemo moći nastaviti ovaj postupak izbora tri člana Vijeća jer ćemo morati donijeti odluku, s obzirom da će zakon novi već biti izglasan, da svi postojeći članovi Vijeća, pa i Petar Lovrić prestaju sa svojim dužnostima kad se izaberu novi članovi Vijeća. I treći ispravak. Sve što sam govorio kao predsjednik Odbora govorio sam prije ovog svog nastupa, a sada za govornicom nisam nastupio kao predsjednik Odbora, nego kao član kluba SDP-a. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ja ću vrlo kratko nešto reći o prijedlogu ove odluke, i na početku želim izraziti svoje zadovoljstvo da evo danas konačno raspravljamo o imenovanju člana Programskog vijeća HRT-a, dakle po zadnjem natječaju koji je raspisao Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, kako je to kolega Stazić u svom uvodnom izlaganju detaljno i opisao. Zašto izražavam svoje zadovoljstvo? Pa evo isključivo iz razloga što već u nekoliko navrata u ovoj sabornici svi zajedno govorimo o tome i pozivamo se na to kako je Programskom vijeću HRT-a rad izuzetno otežan upravo zbog toga što radi u tzv. krnjem sastavu. Zato mi je drago da će evo, da ćemo nadam se izabrati barem ovog jednog člana Programskog vijeća HRT-a, naravno očekujem uskoro i preostale članove kako bi rad Programskog vijeća HRT-a bio bolji i kvalitetniji. U potpunosti podržavam prijedlog Odbora za informiranje, iz razloga što mislim da ne treba o tome pretjerano govoriti, gospodin Petar Lovrić ispunjava sve uvjete koji su bili propisani natječajem, prema tome ne vidim razloga zašto gospodin Petar Lovrić ne bi mogao biti izabran. Kao što je kolega Kunst maloprije rekao Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji nije rekao kakvo zanimanje mora imati član Programskoga vijeća HRT-a, već je točno nabrojao tko to može biti, i gospodin Petar Lovrić jest istaknuti član dakle predložen na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca, dakle istaknuti njihov član, predsjednik Hrvatske udruge malih i srednjih poduzetnika, dragovoljac Domovinskog rata, vrlo povezan i nadalje sa hrvatskim braniteljima i brine o njima i o njihovim obiteljima, dakle mislim da doista nemamo razloga gospodina Petra Lovrića ne izabrati. Na kraju evo ove svoje kratke rasprave još jednom želim istaknuti da u potpunosti podržavam ovaj prijedlog odbora, i vjerujem da ćemo uskoro izabrati i preostale članove Programskog vijeća HRT-a, kako bi Programsko vijeće moglo raditi u punom sastavu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite. O dosadašnjem toku rasprave je javnost …/Ne razumije se./… čula, da će se ona o tome vjerojatno izjasniti na izborima, jer sprječavanje oporbi da krši, da ostvari svoje zakonsko pravo koje ima u ovom Saboru će biti kažnjeno od javnosti …/Ne razumije se./… na one koji su to učinili. I neću više na to niti riječi trošiti. I ne bi se ni javio za ovu notornu, da kažem potrebu da se izglasa jedan član, da se nije dogodilo nešto čudno šta zapravo na neki način govori o ambijentu u demokratskom i uopće kako tko shvaća medije. Netom što je bio izabran na odboru, odnosno predložen da bude izabran Saboru dotični gospodin Lovrić, inače dakle predstavnik ako sam pravo razumio vrlo sitnog poduzetništva, već je nastupio u emisiji kog gospođe Dijane Čuljak "Otvoreno". Toga istoga dana. U zakonu stoji direktno da se ne može član Programskoga vijeća na neki način u ovako, na ovaj način angažirati u emisijama, ali začudo toliki drugi su članovi vijeća izabrani, nikada zbog toga što su bili izabrani ili predloženi nisu bili prije samoga izbora na televiziji, gospodin Lovrić je već bio. Dajte mi odgovorite tko to zna da mi odgovori, jer ja sebi to ne mogu odgovoriti, kakva je to etika, kakva je to novinarska profesionalnost, kakvo je to pridržavanje ovog istog zakona da dakle između predlaganja gospodina Lovrića od strane odbora, i izbora njegovoga u Saboru, on dobiva tribinu na emisiji javne televizije da dakle nastupa. Ja nisam gledao, niti komentirao njegov nastup, okrenuo sam dalje, jer u tu, kako da To je dakle pomanjkanje bilo kakve etike i tu se već vidi da nisam siguran kako će i ovaj zakon i koga će spasiti. Ovaj zakon bi trebao da spasi javnu televiziju, a ja mislim da možda i može zakonski spasiti od nas, a samo ne znam tko će spasiti od nje same. A za dobro je razmisliti što slijedi iz okolnosti i kakve će sankcije biti poduzete, da li možda ih i ne treba …/Ne razumije se./…, ali u svakom slučaju bi barem obrazloženje kako to da dakle netko tko je kandidiran od strane odbora za Sabor, da bude član Programskog vijeća, između te kandidature i samoga izbora na Saboru nastupa u emisiji, gdje inače zakon izričito kaže da se oni koji su izabrani u Programsko vijeće ne smiju miješati u program ovo, ono, što zapravo uključuje i ovakve vrste nastupa. Mislim da sve ovo ide u račun političke zrelosti i ovoga Sabora, i sve to pokazuje da smo morali o više toga razmišljati kada predlažemo naše kandidate. Opozicija nije postupila kao parlamentarna većina, dopustila je izbor, ali sada i nakon što se to učinilo zapravo otvara se nova runda sumnje zašto se ovakve stvari događaju, u sprezi koga i koga, da li su to narudžbe, da li je i to spada mislim u ovu kategoriju da sada dakle Programsko vijeće ostaje samo u posjedu parlamentarne većine ili ne, i na kraju krajeva pitanje novinarske etike i uredničke odgovornosti da se ovakva stvar dogodi koja nije usluga gospodinu Lovriću, nije usluga, jer ja i ne želim govoriti o njemu, ne znam, ali mislim je napad zapravo atak na smisao zakona i na smisao postupanja i na smisao same javne televizije. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo moram ispraviti kolegu Vujića koji veli da saborska većina nije dozvolila parlamentarnoj manjini u ostvarivanju svog prava, što nije točno. Parlamentarna manjina mogla je imati 4 člana Programskog vijeća, ali oni to ne žele jer ta 4 člana ne dao Bog da se dogodi da 8 ljudi bude za jednog čovjeka pa da se izabere ravnatelj izabere ravnatelj HRT-a. Dakle, namjerno su opstruirali izbor upravo zato jer nisu imali povjerenja čak ni u kandidati koji su se javili na oglas. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Kolega Vujiću ja uistinu ne znam da li se gospodin Lovrić pojavio kao gost u emisiji "Otvoreno" gospođe Dijane Čuljak jer to "Otvoreno" nisam gledao. Vjerujem vam na riječ. Ali, sad mi je jasno zašto je gospodin Kunst rekao Petar Lovrić je naš kandidat. Petar Lovrić je naš čovjek, upravo tako je glasila ta formulacija. Jer tada se naš čovjek pojavljuje u emisiji "Otvoreno" i to baš kod gospođe Dijane Čuljak i tada se našem čovjeku omogućava jedna promocija na Javnoj televiziji što je uistinu presedan. I gospodine Vujiću u nečem imate pravo, možda nije bitan ovaj izbor, bit ćemo principijelni, ali ovaj izbor i ovo ponašanje govori o političkoj zrelosti. To bi trebala biti glavna tema ove rasprave, politička zrelost. Pa evo, danas smo dosta o tom razgovarali, ali krenimo malo od zakona. Taj zakon je evo na izdisaju već dosta dugo i sad izdiše, i dobro da dolazi novi zakon, dakle novi zakon vjerojatno će riješiti sve probleme koje ovaj zakon više nije mogao, a vidimo zbog čega nije mogao jer nije mogao zato jer jednostavno se ne može ni oformiti kompletno Programsko vijeće koje je bilo dobro kad je SDP imao značajan utjecaj na članove Programskog vijeća i kad su članovi Programskog vijeća upravo radili sve ono što SDP želi. u jednom trenutku dogodilo se da neki članovi su otišli, drugi došli i Programsko vijeće je prestalo biti podobno po želji SDP-a. Ovdje malo imam problema kad govorim o kolegi Staziću jer kao predsjednik odbora govori o diskriminaciji, a kao predstavnik kluba govori o diskriminaciji. Pa ne znam jesu to 2 Stazića, 2 diskriminacije ili 1 Stazić i 1 diskriminacija pa neka mi oprosti kolega što evo pokušavam to nekako posložiti ovdje. Kolega je uredno posložio ljude po stručnoj spremi pa je rekao da srednja stručna sprema ne odgovara za ovo, a vjerojatno za ništa iako je on na brzinu, kad pogledamo ima dosta i zastupnika SDP-a sa srednjom stručnom spremom pa bi vjerojatno da je bilo po njegovom i oni zapravo ne bi ovdje mogli sjediti s nama. Iako mislim da svatko nastoji zastupati svoje mišljenje na pravi način. Dakle, ako ćemo o diskriminaciji to je diskriminacija broj 1. Drugo, ismijavanje ljudi koji dolaze iz privrede neka mu služi na čast. Konačno on je toliko daleko od privrede, a toliko blizak nekim krugovima koji mu omogućuju jasno ljetovanje i sve ostalo da vjerujem da, shvaćam ga zapravo u potpunosti. Naime, Programsko vijeće u ovom trenutku ima 6 članova. Da bi izabrali ravnatelja treba imati 8. SDP imao je i oporba mogli su imati 4 člana. Da su umjesto, ako je već tako sporna bila gospođa Vera Škarica Robić, mogli su predložiti nekog drugog i još ova 3, dakle vijeće bi se kompletiralo, imalo bi 10, a evo u ovom trenutku sa ovim izborom gospodina Lovrića i 11. E, ali onda postoji mogućnost da vijeće nekog izabere na mjesto ravnatelja tko nije podoban, vjerojatno, za SDP. I zato je ta opstrukcija. Jer od 6 kandidata ja vjerujem da nisu podobni za gospodina Stazića jer većina su branitelji, većina pišu tekstove koji ne odgovaraju gospodinu Staziću, i zato zapravo ne predlaže nikog. Od 11 eliminirano je 5 kandidata. Od tih 6 preostalih očito ne želi praviti od njih budale, navodno, tako je zapravo, ne navodno nego je to izjavio na odboru, a zapravo ne želi nikog od njih vidjeti jer mu jednostavno ne odgovaraju iako imaju i oporba ima pravo na izbor. Prema tome, moglo je vijeće biti gotovo potpuno kompletirano Programsko vijeće, moglo je izabrati ravnatelja, ali evo neka se krivac zna, a ne da nas sa svih portala i sa svih novina gleda nasmiješeno, namrgođeno, razočarano, veselo lice kolege Stazića koji uporno brani neku demokraciju. Dakle, lažnu demokraciju jer demokracija postoji, ali ne po njegovom mišljenju jer nije demokratski izabrati nekog sa srednjom spremom, nije demokratski izabrati nekog tko je evo bio branitelj, pa onda bolje da ne izaberemo nikog. Što se tiče, moram ovdje ponoviti po ne znam koji puta, gospođe Vere Robić Škarica, tko je kriv? Predlagači. Predlagači su uredno napisali da su nezadovoljni dokumentarnim programom na HRT-u, to ćemo dokumentirati i u Povjerenstvu o odlučivanju o sukobu interesa, a da zapravo gospođa je producent i konačno i čini mi se režiser dokumentarnih filmova. Dakle, ako zbrojite 2 i 2 izbacit ćemo ono što nam nije zgodno tamo na programu, a stavit ćemo svoje. Ali, evo to nije sukob interesa, sukob interesa je ako netko ima srednju stručnu spremu i radi u privredi i zastupa recimo malo i srednje poduzetništvo. Pa dobro, sve po mjeri velim kolege Stazića. Dakle, opstrukcija definitivno nije bila sa strane parlamentarne većine. Parlamentarna većina bi vrlo rado digla ruke i za ova 3 i za eventualno četvrtog kandidata da je bio predložen umjesto gospođe Robić, ali evo oporba nije željela 4 člana Programskog vijeća po svojoj mjeri nego evo želi gospodina Petrovića koji vidi čuda nije se natjecao onda kad se tražilo 3 člana Programskog vijeća na koje ima pravo parlamentarna manjina nego se natjecao sad. I sad ga dižu u nebo, sad je on pravi, to je jedini čovjek koji će braniti interese vjerojatno ne znam čije, a parlamentarna većina htjela je izabrati svog kandidata umjesto gospodina Grgića, ali je na jedan vrlo parlamentaran i demokratski način predsjednik odbora prekinuo odbor. Zato jer je znao da u tom trenutku nema kvorum više Odbor i na taj način opstruirao i raniji izbor, gospodina Lovrića. Dakle, Zakon je na snazi i po tom Zakonu će se raditi dok ne dođe na snagu novi Zakon, odnosno dok ne budu izabrani članovi Vijeća. članovi Vijeća. Programskog vijeća. To može biti mjesec dana, 2 mjeseca, konačno nitko ne garantira da će Zakon biti donešen na vrijeme, da u natječaju neće biti žalbi i slično. Prema tome, Programsko vijeće mora raditi svoj posao a neka svi oni koji su se natjecali, ovih 11 kandidata, odnosno šest koji su propušteni u natječaj zahvale upravo parlamentarnoj manjini što nisu izabrani u programsko vijeće a uredno su se natjecali na jedan legitiman natječaj, pa da vidimo onda tko se tu igra demokracije, tko glumi demokraciju, tko jauče za demokracijom ali demokracija za kojom kolega Stazić, da ne kažem u ime Kluba, ili SDP-a ili u ime Odbora govori, ta demokracija je davno, davno za nama hvala Bogu.

nego sam prekinuo zbog toga što je nestalo kvoruma. Ako nema kvoruma onda se ne može donositi odluka. A kvoruma je nestalo zato što je kolega Đakić izašao sa sjednice Odbora pa kvoruma nije bilo. Ja ne mogu staviti na glasanje nekakvu odluku ako nema kvoruma da se ona donese, ali čim se kvorum skupio na sjednici, ja sam tu odluku stavio na glasanje i glasao za izbor Petra Lovrića kao i moji kolege, to ćemo učiniti i na plenarnoj sjednici

rekao, kao predsjednik Odbora ovdje za govornicom, ja ću ponoviti, on je rekao "kako nije došlo do usuglašavanja klubova zastupnika, pa da predlažu, misli na Lovrića, klubovi parlamentarne većine". A kolega Stazić kako ja pripadam parlamentarnoj većini, onda kažem to je naš kandidat, da vam pojasnim sada, da razumijete bolje, jedino ako ste već zaboravili u roku tih par minuta, što ste govorili kao predsjednik Odbora i u odnosu kao predstavnik Kluba i ne znam zašto se ljutite, zašto se ljudi kolega Stazić ako parlamentarna većina poštuje Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, a on ga namjerno izigrava, troši državne novce da bi raspisao po novinama po medijima oglase za natječaj a onda izigrava ljude koji se jave na natječaj ne želi staviti na odbor da ih izabere u programsko vijeće. Mislim da je to nedopustivo.

Kao što u svakom slučaju kod vas i kod svih drugih će završiti, vi ste digli pločicu za povredu Poslovnika, ja bih vam jasno to dao, u komunikaciji ste odustali, što bih ga trebao klepnuti kolega.

evo zahvaljujem. Malo mi je čudna ljubomora SDP-a što se tiče replika jer oni su to doveli do savršenstva. Svakom svom članu znali su po 5, 6 replika dati, u stilu da dragi kolega slažem se s vama, kako ste to lijepo rekli, ja sam oduševljen, neću moći spavati zbog toga od sreće, tome, to je vaš stil nemojte se iščuđavati. Ako govorimo o gospodinu STaziću on je predsjednik Odbora koji je sada u ovom trenutku rekao neistinu, da je nestalo kvoruma a bilo je 6 članova parlamentarne većine i on 7., kolega Vujić je također bio prisutan i kvorum nije samo, nisu to ličnosti podvojene nego ličnosti koje nestaju u trenutku, ono vidite ih a zapravo ih nema, ne možete ih ubrojiti jer jednostavno tvrde da ih nije bilo, da nema kvorum, dakle moramo sljedeći put kod prebrojavanja kvoruma dobro paziti i pitati čuj jeste to vi, je li vas možemo brojiti u kvorum ili samo je to neka prikazao ovdje. Dakle, neistina za neistinom dovela je upravo do ovog da Programsko vijeće danas vegetira, umjesto da radi punom parom da napravi sve ono što je trebalo napraviti, Hrvatska radiotelevizija. Da se moglo izabrati ravnatelja, mogla je Hrvatska radiotelevizija biti već sređena i bolje sređena, normalno da svaki privremeni ravnatelj televizije nema snagu koju bi imao izabrani ravnatelj, jer mi svi očekujemo od javne televizije da bude sve ono što ona mora biti, a to je u ovoj situaciji nemoguće, jer svaka opstrukcija je jako zgodna pogotovo ako se može optužiti parlamentarna većina, a mi ćemo se slikati na toj televiziji i reći kako nemamo nikakva prava.

Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Markovinović vi ste s pravom doveli u pitanje stav koji je iznio predstavnik Kluba SDP-a a koji se tiče stručne spreme kandidata Lovrića za Programsko vijeće HRT-a. Naime, sasvim sigurno da im to ne smeta, jer da im to smeta vjerojatno onda ni njihov glavni tajnik ne bi imao srednju stručnu spremu, niti bi im bio saborski zastupnik, sasvim sigurno da im to ne smeta jer i to nije bio uvjet za izabir člana Programskog vijeća. A vjerojatno im nešto drugo smeta, možda im smeta to što je gospodin Lovrić predsjednik Udruge branitelja dragovoljaca, možda im smeta to ili možda smeta to što ga je predložila Hrvatska udruga poslodavaca, što su ga upravo oni predložili, što su ga predložili ispred Udruge malih i srednjih poduzetnika. Možda ih to smeta? Dosta se postavlja pitanje što ih smeta? I izgleda da je doista riječ o tome da SDP želi da neistinama opise cjelokupnu proceduru oko izbora članova programskog vijeća, pa tako i u tom kontekstu ova izjava kolege Vujića koji je rekao da se oporbi ne dopušta da oni izaberu svoje članove. To nije istina. Tri člana koja predlažu članovi oporbe su bila predložena odnosno bila su se javila na natječaj u skladu sa procedurama. To zašto oni ne žele predložiti ta tri člana programskog vijeća to je pitanje o kojem treba razgovarati Ali za to ne treba okrivljavati saborsku većinu, jer jednostavno ne stoji da saborska većina ne dopušta oporbi da izaberu svoja tri predstavnika u programskom vijeću. O tome se radi. Dakle, netko ne želi reći istinu. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. člana programskog vijeća koje izabire oporba trebalo je napisati da ih izabire oporba. I onda gotovo svi kandidati ne bi napisali da su bili branitelji, da su radili ovo ili ono, mogli su znati da nemaju nikakve šanse. Isto kao što po njima nema šanse gospodin Lovrić. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Markovinoviću kada ste govorili o ova 4 preostala neimenovana člana programskog programskog vijeća HRT-a, mislim da je potrebno reći čisto radi javnosti evo da ljudi znaju. Ja sam u svojoj raspravi istaknula da očekujem kako i ćemo to brzo učiniti. Ali bojim se da se to neće dogoditi, jer kolega Stazić je na prethodnoj sjednici Odbora za informiranje jasno i glasno rekao da parlamentarna manjina neće predložiti svoje kandidate, iz razloga što on od ljudi ne želi praviti budale. Pa nije li ovo pravljenje ljudi budalama, jer očekuju rezultate natječaja i to već dva natječaja koja nisu završena ili možda gospodin predsjednik odbora kolega Stazić uživa u tome da ga se moli, jer je isto tako na prethodnoj sjednici kada smo raspravljali o dopunskom izvješću Programskog vijeća HRT-a predsjednik vijeća najljubaznije zamolio sve nas članove odbora da konačno riješimo te natječaje kako bi programsko vijeće moglo bolje raditi. znate ja se na kraju ne mogu odlučiti što to parlamentarna manjina želi. Ili ljude želi ili ne želi praviti budalama ili uživaju u tome da ih se doista moli. Ja vjerujem da će biti bolje da izaberemo i ova 4 člana Programskog vijeća HRT-a. Hvala. Mislim da je opstrukcija počela ranije. Naime, kolegice sjetite se da vi kao članica odbora niste nekoliko mjeseci mogli prisustvovati odboru iz jednostavnog razloga jer predsjednik odbora nije sazivao odbor. Di je bija da je bija, znamo gdje je bio jel, instrukcije kod Rade Šerbedžije, a vjerojatno ga je isto išao nagovarati da postane član programskog vijeća, što bi jasno ugledan član programskog vijeća koji bi zapravo svojim ugledom vjerojatno provodio volju kolege Stazića. Za uzvrat mu je na Briunima malo prao, malo kuhao, pekao čevapčiće i ostalo što smo čuli jel. I to je bilo dobro. Čovjek je odradio svoj posao, tako da uz onih 7 kuna koje je platio dnevno na Briunima plus ovaj posao, mislim da je to pošteno odražen posao. Jedini je problem što nije radio kao saborski zastupnik ovdje, što ga nekoliko mjeseci svake godine ovdje ne viđamo, pa Bože plaća ide a takav je sustav protiv kojeg upravo i njegove kolegice i kolege se najviše bune. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Potpredsjednica Doma gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepo. Iako najiskrenije rečeno čini mi se da ova rasprava gubljenje vremena ipak se želim pridružiti u nju i reći nekoliko riječi i ustvari skrenuti pozornost na ono što je bitno. Pitala je malo prije kolegica Lukačić, što to ustvari parlamentarna manjina želi? Pa želimo jednostavno da se u ovoj zemlji provode zakoni. Ti zakoni mogu biti dobri ili loši, bolji i lošiji, ali zakoni se u ovoj zemlji trebaju provoditi. Osim donošenja zakona, osim sile koja se provodi u ovom slučaju nadglasavanje, preglasavanjem, tumačenjem zakona od strane parlamentarne većine postoji nešto što se zove dobra praksa provođenja zakona. To primjenjuju sudovi, pa bi se to moglo primjenjivati i na one elemente u zakonu u kojima sam SAbor sudjeluje u korištenju odnosno primjeni zakona. Ta dobra parlamentarna praksa je čitav niz godina koliko je na snazi ovaj Zakon o HRT-u pokazao je pokazao je da postoji u normalnim uvjetima mogućnost da parlamentarna većina i parlamentarna manjina zajedno sukladno odredbama zakona određuju članove Vijeća HRT-a. i na taj način bila je uspostavljena nazovimo tako kolokvijalno politička ravnoteža ili ravnoteža u smanjivanju političkog utjecaja prije svega na informativne programe HRT-a. Međutim, jednog trenutka i to u trenutku kada se već krenulo u pripremu i donošenje novog zakona koji se trebao prilagoditi različitim promjenama koje su se dogodile u međuvremenu, dolazi do nekakve nevjerojatnog tumačenja od strane parlamentarne većine, a to je da kandidatkinja koja je trebala biti izabrana u Vijeće HRT-a na prijedlog manjine biva opstruirana od većine zbog toga što se navodno radi o potencijalnom sukobu interesa. Ja ne znam tko više u ovoj zemlji može prihvatiti to tumačenje i zato mislim da je ova rasprava bespredmetna, pa u potencijalnom sukobu interesa apsolutno svaki pojedinac koji se javi na taj natječaj, koji biva ili neće biti izabran. Otkud vama da gospodin Lovrić nije u potencijalnom sukobu interesa? Čovjek se bavi biznisom, sutra može otvoriti producentsku kuću, zar to nije potencijalni sukob interesa? Pa ne može se eliminirati kandidate zbog tog što su u potencijalnom sukobu interesa. Druga stvar koju želim iz ove rasprave izvući i na neki način se ograditi od toga. Čini mi se da se u žaru političkog nadmudrivanja, odnosno političkih rasprava, političkih diskusija ovdje u Saboru dirnulo u integritet ljudi koji su, bez obzira da li su dobili ili nisu dobili podršku na plenarnoj sjednici Sabora ili na raspravi u saborskom odboru, da je dirnuto u njihov integritet. Mislim da nitko nema pravo poigravati se sa osobnostima, integritetima pojedinaca koji su stavili svoje ime i prezime i svoj ugleda na raspolaganje da budu temeljem kriterija birani za članove Vijeća HRT-a. I jedan i drugi ili i jedno i drugo ispunjavaju te kriterije i mislim da je ovdje bilo krajnje neprimjereno neke izjave koje su se čule i o jednom i o drugom, a koje diraju njihov integritet, od čega se ja osobno jer se radi o isto tako osobama s druge strane želimo graditi. želimo graditi. Mislim da Sabor ne služi tome i da naša politička prepucavanja ne smiju ići preko leđa ljudi koji su se iz civilnog sektora kandidirali ili su kandidirani za Vijeće HRT-a. I treća, zadnja stvar zbog koje sam se javila za ovu raspravu je to što je više nego očito da većina u Saboru podređuje ključni interes primjene odnosno funkcioniranja Zakona o HRT-u i formiranja Vijeća kao jedinog tijela koje ima veliku ulogu, jedinog biranog tijela sa strane koje ima veliku ulogu u funkcioniranju HRT-a u svim njegovim segmentima, većina je podredila svoje politikantske interese ovom drugom interesu, a to je formiranju Vijeća i onda funkcioniranju Vijeća. Zar se niste zapitali šta se to događa da članovi Vijeća ovako daju ostavke, zar ste niste zapitali što je potrebno napraviti da se to Vijeće formira i počne funkcionirati, kakvo god bilo. Ja osobno ne mislim da je to vijeće u zadnje vrijeme radilo kako treba što svakako na svoju dušu trebaju preuzeti i pojedini članovi tog vijeća ili svi pojedinačno članovi toga vijeća, ali je činjenica da bez Vijeća na televiziji nema nikakvog odnosno na Hrvatskoj radioteleviziji nema nikakvog nadzora i da odgovornost za to snosi Sabor ili preciznije rečeno saborska većina koja je eto tako uzela uzela sebi za pravo da tumači tko je, a tko nije i to zamislite u potencijalnom sukobu interesa. U međuvremenu, dragi moji kolege i kolegice, na televiziji vlada ozbiljno loše stanje. Događaju se velike stvari, događaju se velike rošade. Mi iz manjine smo zbog toga zabrinuti, dajemo sve od sebe da se što prije donese novi zakon računajući da će se možda popraviti i ovo stanje koje ste prouzročili blokiranjem izbora članova Vijeća, iako se u novom prijedlogu zakona gotovo na identičan način bira to Vijeća i nema nikakve garancije da se ponovo neće dogoditi blokada. Očito je ili iz tog vašeg stava ili nezabrinutosti zbog toga što vijeće ne funkcionira očito je da ste u v.d. upravu ili v.d. uredništvo uglavili ljude kojima ste dali zadaću da odrade svoj posao. Ja želim tim ljudima da naprave dobar posao, želim da se othrvaju političkom pritisku, želim da odustanu od prakse da gotovo očigledno preferiraju pojedine političare s kojim su prijateljski povezani. Nije uvijek riječ samo o političarima iz vladajuće većine, ponekad je riječ i o potpuno neutjecajnim strankama bez ijednog saborskog zastupnika, ali definitivno riječ o ljudima koji u uredništvu i u upravi sjede i preferiraju svoje prijatelje, daju im televizijske termine i minutažu koja im ni po čemu, ni po relevantnosti ni po utjecaju ni po podršci birača ne pripada. Ako to vama dragi kolege odgovara svaka vam čast. Vjerojatno ste tržili i za svoje utjecaje. A nama u manjini ostaje samo da se što je moguće prije izborimo za donošenje novog zakona, za što kvalitetnije odredbe u tom zakonu, za formiranje novog Vijeća i nadamo se odgovorne ljude od ugleda, ne od povjerenje ove ili one političke opcije koji će staloženo, uvažavajući realne probleme i okolnosti, pomoći da se očuva status javne televizije i javnog radija i da na taj način postavimo branu kiču, komercijalizaciji i onome što razara društvo u Republici Hrvatskoj. Hvala. Ljubica Lukačić. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću ispraviti dva netočna navoda kolegice Antunović. Kolegice Antunović po ne znam koji puta već moram reći, nije točno i krivo govorite kad kažete da je parlamentarna većina opstruirala izbor Vere Robić Škarica. To nije bila opstrukcija, to je jednostavno bilo normalno i morali smo primjetiti da je gospođa u potencijalnom potencijalnom sukobu interesa. Druga stvar, nije također točno kada govorite da ste ozbiljno zabrinuti za tako loše stanje na HRT-u. Pa kolegice to je netočno jer da doista jeste ozbiljno zabrinuti onda bismo već imali ova četiri člana Programskog vijeća HRT-a, dakle već bismo ih izabrali odnosno vi kao zabrinuta parlamentarna manjina već biste ih predložili. Hvala vam lijepa. Pa evo, kolegica netočno navodi da zapravo parlamentarna većina iz politikanskih razloga zapravo blokira rad Vijeća što nije točno. Vijeće je imalo bez gospođe Robić 10 članova, bez gospodina Grgića 9 članova. Za izbor ravnatelja dovoljno je bilo 8 članova i onda upravo SDP iz politikanskih razloga povlači troje članova Vijeća onih na koje su, koji su izabrani njihovim prijedlogom upravo zato da ne dođe slučajno do izbora ravnatelja da se ne bi netko od njih predomislio ili ne slušao ne znam vjerojatno sugestije parlamentarne manjine. Dakle, čisti politikanski razlozi. A što se demokracije tiče i to je netočno da zapravo nema demokracije, jer činjenica je da su troje članova Programskog vijeća dali ostavke samo zato jer je onih 6 izabralo nekog drugog a ne po njihovoj volji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, ispravit ću netočan navod kolegice koja je rekla želimo da se zakoni provode i dajemo sve od sebe da se zakon donese. Dakle, zabrinutost koja je ovdje izražena još jednom ću ponoviti ako treba i po 150 puta jer stalno se kao što se ono kaže okreće pila naopako. Dakle, ukoliko su toliko bili članovi iz parlamentarne manjine zabrinuti mogli su predložiti četiri člana i tada bi dokazali da žele da se zakoni provode. A drago mi je što se kolegica Antunović ograđuje eto očito od moje desne strane sabornice i što je nekoliko puta ponovila i drago mi je što se ne slaže sa svime što su njezini kolege očito rekli u raspravi, pa evo barem ima neke nade da će zakoni poštovati, da neće biti diskriminacije u ovom Domu i da će ipak razum prevladati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replike gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolegice Antunović, meni je u svakom slučaju drago bilo čuti od vas kad ste rekli da nitko nema pravo ismijavati građane i da se vi od toga ograđujete. Ali ja ću vas podsjetiti da ste vi član isto tako Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i da vi upravo kao član iz tog političkog ešalona bi trebali djelovati na svog predsjednika. Jer ako on ismijava, ako on opstruira i ne želi izabrati ljude, a raspiše natječaj na koji se ljudi jave u Programsko vijeće, pa dobro tko onda ismijava. A ljutite se ovdje ako parlamentarna većina poštuje zakon, pa eto i to gospodina Lovrića na jedan kratko vrijeme bira u Programsko vijeće. Drugo, zabrinuti ste stanjem na Hrvatskoj televiziji, pa jednostavno na taj način opstruirate da vaši članovi u Programskom vijeću dadu svoj doprinos da ta Hrvatska televizija bude eto u onom svjetlu kakvom bi vi to željeli. Na ovaj način što radite? Radite ili prešutno ovdje prešutno svog kolegu ne opominjete, ne kritizirate, ne znam što. Ovdje iskazujete kao da se ograđujete od toga, a u principu koga se ismijava i od koga se radi budale. Pa radi se budale upravo od tih ljudi koji su se javili na natječaj, davali svoje životopise. I što još? Potrošili novac kod javnog bilježnika jer su davali izjave da nisu u sukobu interesa. I s druge strane se potrošio novac iz državnog proračuna kojim su se oglasi objavili u medijima za taj natječaj. Pa tko onda ismijava ove građane? Možete se vi ograđivati koliko hoćete. Ali ja bih vas molio djelujte na svog člana stranke, predsjednika odbora. **Antunović, Željka (SDP)** Poštovani kolega, vi bi trebali znati da smo mi svi ovdje slobodni govoriti kako hoćemo ali da smo svi obavezni poštivati zakon. I zato kad vi napravite nekakvu verbalnu pogrešku po meni ili ako to napravim ja ili moj kolega ili bilo tko iz moga kluba će to manji razlog za zabrinutost ili za opomene ili za bilo šta drugo. Neka o tome prosuđuju građani, pa će i prosuđivati i o vama i o nama. Međutim, i vi i ja i svi mi zajedno činili ili ne činili verbalne pogreške, vrijeđali ili ne vrijeđali one koji to ne zaslužuju dužni smo poštivati zakon. I to je suština toga. A mislim da vam ne trebam više govoriti o tome koliko je smiješna i bespredmetna vaše inzistiranje na potencijalnom sukobu interesa. Pokazala sam vam na ovom zadnjem primjeru da smo svi ili da su svi kandidati, svi izabrani članovi u potencijalnom sukobu interesa i to je naprosto namjerno, svjesno blokiranje primjene zakona, opstruiranje izbora članova Vijeća i ni na koji drugi način to u javnosti niti je shvaćeno niti vi to možete drugačije objasniti. Zaključujem raspravu.